Dragica (SDP)** Prvo o izvješću mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku obnašanja zastupniče dužnosti zamjenika zastupnika Davora Miličevića. Molim predsjednicu mandatno-imunitetnog povjerenstva gospođu Gordanu Sobol da podnese izvješće. Gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo razmotrilo je na 19. Sjednici održanoj 12.tavnja 2012. Pisanu obavijest o određivanju zamjenika zastupnika koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela HDZ. Petar Čobanković izabranom zastupniku na listi HDZ-u u petoj izbornoj jedinici prestao je zastupnički mandat podnošenjem ostavke dana 22. ožujka 2013. godine HDZ sukladno članku 12. stavku prvog zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila Davora Miličevića za zamjenika zastupnika. Mandatno-imunitetno povjerenstvo utvrdilo je da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Davora Miličevića te jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Zastupničku dužnost sukladno odredbi članka 9. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora dana 12. travanja 2013. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika Davor Miličević. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog odluke mandatno-imunitetnog povjerenstva. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Nema. Utvrđujem da je sa 102 glasa za jednoglasno prihvaćena ova odluka. Sada ćemo prijeći na davanje prisege zastupnika. Prisega se daje na način da predsjednik pročita tekst prisege a nakon toga zastupnika da je prozvan ustaje i izgovara prisežem. Tekst prisege glasi. "prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH. Zastupnik Davor Miličević. (SDP)** Čestitam zastupniku na položenoj prisegi. Želim vam puno uspjeha u radu. Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Darka Milinovića, zastupnika u Hrvatskom saboru. Molim predsjednicu mandatno-imunitetnog povjerenstva gospođu Gordanu Sobol da podnese izvješće.

protiv Darka Milinovića zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona. Darko Milinović zastupnik je sedmog saziva Hrvatskog sabora te na osnovu članka 76. Ustava i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitete do prestanka zastupničkog mandata. Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 104. poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Darka Milinovića po privatnoj tužbi tužitelja Rajka Ostojića iz Zagreba zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. kaznenog zakona. Naime povjerenstvo je zauzelo načelan stav da u slučajevima privatnih tužitelja kao i u slučajevima kada oštećenika o supsidijarni tužitelj stupa na mjesto državnog odvjetnika jer je državni odvjetnik ustanovio

Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog odluke mandatno-imunitetnog povjerenstva. Tko je za? Ima li protiv? Suzdržanih? Molim rezultat. Utvrđujem da je sa 103 glasova jednoglasno donešena odluka Mandatno-imunitetnog povjerenstva.